ima narodni poslanik Petar Jojić.Izvolite. smatram da je taj amandman prihvatljiv iz razloga što preciznije i određeno upućuje na krivično delo i zakon na koji se odnosi. Što znači nedovoljno je, ali neprecizno rečeno da će se nasilje u porodici i izvršenje krivičnog dela, određeno ovim zakonom, da pruže žrtvi zaštitu, pravnu pomoć, itd.Preciznije itd.Preciznije je i tačno određeno, da se radi ovde, prema našem mišljenju, što je sasvim logički i formalno gledano prihvatljivo da se ovaj amandman prihvati jer on određuje, on tačno određuje na koji se zakon odnosi ovo krivino delo. Što znači da se to odnosi na Zakon o nasilju u porodici.Zbog toga ja predlažem u ime SRS da Vlada i nadležni ministar koji je prisutan ovde prihvati ovaj amandman sa formalno pravnog stanovišta, lakše primene i razumevanja određene norme.

sam u ovom amandmanu pre svega stavila akcenat na ekonomsko osnaživanje iz razloga da podnetim amandmanom se stavlja akcenat na ekonomsko osnaživanje žrtve nasilja kako bi se dovoljno oporavila i mogla da izađe iz začaranog kruga nasilja, odnosno potpuno se osamostalila i samostalno da nastavi život bez straha da će zbog ekonomske zavisnosti morati da se vrati nasilniku.Podaci do kojih sam ja mogla da dođem kao predsednica Komisije za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti, istraživanja koja su rađenja kažu da žrtva u proseku sedam puta se vraća nasilniku dok se ne odluči da ga napusti.Neki od razloga zbog čega ne napušta nasilnika je upravo to što nema podršku ni svoje primarne porodice što nema gde da ode i što nema od čega da nastavi da živi. Ali, vrlo često je bio slučaj i da se žrtva odluči na to da povuče tužbu upravo iz tog razloga da shvati da će kazna koja bude izrečena umanjiti porodični budžet.To su bili neki od razloga zbog čega su žrtve odustajale od tužbe i ono sa čim su se sretali i policijski službenici, ja sam to spominjala i u raspravi u načelu kada sam govorila, da žrtva posle odustane od tužbe, da kaže da su se izmirili, da su se dogovorili da nastavi.Podaci govore i o tome da u 29% slučajeva nasilje je višemesečno, u 71% to u proseku bude pet godina, a i da posle tog prvog incidenta nasilja do prijavljivanja prođe nekih devet godina i tri meseca.Mislim da je osnovni razlog zbog čega žrtva ne može da izađe iz tog začaranog kruga nasilja upravo to što ona nije ekonomski osnažena i postojao je jedan primer dobre prakse, to je u Pokrajini Pokrajinski sekretarijat sprovodio kao program zapošljavanja žrtve nasilja, gde je onima koji su zaposlili žrtvu nasilju bruto zarade su refundirane, 12 mesečnih bruto zarada i žene su ostajale i posle tog perioda da rade i na taj način je uspevalo da im se pomogne i da se izbore sa ovim problemom.Mislim da treba bez obzira što nije prihvaćen amandman u podzakonskim aktima i u budućnosti razmišljati o tome da žrtvu moramo i ekonomski osnažiti da bismo joj pomogli da izađe iz porodičnog nasilja. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Borisav Kovačević.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Borisav Kovačević. Ja ću kratko, gospodine predsedavajući.Prihvatam obrazloženje koje je Vlada dala i amandman koji je kao vrsni pravnim gospodin Neđo dao, na istoj smo stvari bili, ali on je to stvarno potpunije i bolje obrazložio nego ja u svom amandmanu. Hvala lepo. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč?Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, magistar Ivan Kostić i Zoran Radojčić.Da li se neko (Ne.)Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura. **Tatjana Naime, nepreciznim terminom – prepoznaju, koji je predvideo predlagač odstupa se kako od duha Predloga zakona koji u prvom članupredloga afirmiše sprečavanje nasilja u porodici, tako i precizniji pravnih standarda koji su poznati u zakonodavnoj praksi, te bi ovaj stav trebalo primeniti institutom postupanja sa posebnom pažnjom koja je predviđena sistemskim zakonima i koja neće unositi zabunu u tumačenju, kao standard prepoznaju, posebno što je prepoznavanje stvar kapaciteta psihičkog aparata, a posebna pažnja je pravni standard koji je poznat i u sudskoj praksi.Obrazloženje predlagača koje smo dobili kaže sledeće – da se amandman ne prihvata, svrha odredbe jeste u tome da predvidi obavezu da se i u rutinskim redovnim poslovima uoči postojanje nasilja, pa onda je dat primer – lekar pruža prvu pomoć rutinski, ali je uz to dodatno dužan da utvrdi da li je do povrede došlo zbog nasilja, što je po prirodi stvari nemoguće bez potrebne pažnje.Naime, pažnje.Naime, ovde predlagač uopšte nije objasnio zašto je odustao od pravnog instituta posebne pažnje i opredelio se za nespretnije rešenje – prepoznaju. Primer koji je predlagač dao kod lekara koji pruža prvu pomoć rutinski, naime, uopšte ne opravdava odustajanje od predloga u amandmanu, šta više i opravdava ga.

Zahvaljujem.Amandman naravno ne treba prihvati, a razlog je jasan. Svi državni organi i ustanove su dužni da prepoznaju nasilje. Prepoznavanje nasilja mogu da urade samo obučeni profesionalci. Zašto je važno da se nasilje prepozna? Važno je zato da bi se blagovremeno hitno pružila neophodna sigurnost, bezbednost, zaštita i podrška žrtvi. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik LJupka Mihajlovska.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući.Pre svega, zahvaljujem se predlagaču, vama ministarka što ste prepoznali u ovom amandmanu daleko preciznije formulacije, odnosno formulaciju koja se odnosi na odredbu člana 12. stav 4. Zašto? Zbog toga što ceo dan danas diskutujemo o jednom ključnom delu ili, možemo slobodno reći, esencijalnom delu Predloga zakona, a to je prepoznavanje nasilja, odnosno prepoznavanje opasnosti ili, bolje reći, neposredne opasnosti koja preti žrtvi nasilja.U konkretnom slučaju predloženim tekstom ovog člana 12. je bilo definisano da se samo na osnovu proučavanja prijave i, eventualno, fizičkih i psihičkih tragova na žrtvi može doći do mogućnosti da se prepozna nasilje ili predstojeći nasilnički akt.Mojim amandmanom je to dopunjeno da se pored tragova fizičkog ili drugog nasilja na žrtvi ukaže i na druge okolnosti, koje, u svakom slučaju, na nesumnjiv način mogu ukazati na postojanje nasilja u porodici ili neposrednoj opasnosti od tog nasilja.Dakle, dopunjeno je nečim što podrazumeva zaista posebnu dozu senzibiliteta onoga koji je dužan da prepozna nasilje. Taj koji je angažovan na prepoznavanje nasilja mora da ima zaista poseban osećaj, kako se to žargonski kaže „filing“, da bi prepoznao sve ono što prati okolnosti koje se vezuju za nasilje.Prema tome, ovim amandmanom smo dostigli ono što je bitno i za zakon i za praktičnu primenu zakona. U tom smislu, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije izražava zahvalnost, ne samo za ovaj, nego i za sve ostale amandmane koji su prihvaćeni. Hvala.

Dame i gospodo, što se tiče člana 12. stava 5. Predloga zakona, u ime Srpske radikalne stranke predlažem da se izvrši preformulacija utoliko što će se prijava od strane javnog tužioca koji je primio prijavu o nasilju ili o potencijalnom nasilju ili opasnosti za nasilje dostaviti nadležnoj policijskoj upravi.Kako je predloženo u stavu 5? Vidite, kaže – da prijavu odmah prosledi policijskim službenicima, dakle, više nije, da bi oni o tome obavestili nadležnog policijskog službenika, član 13. vidite - u policiji imaju ovlašćena službena lica. Komunikacija između organa, policija je organ, policijski službenik je izvršilac, on je službeno lice. To ne može ni da se u pravnoj analogiji, ni da se primeni u nekim drugim slučajevima.Šta bi bilo sada, gospođo ministre, kada bi se javno tužilaštvo obraćalo neposredno vašim referentima u Ministarstvu? ne znate ko sa kim tu komunicira, jer javno tužilaštvo će se obratiti Ministarstvu pravde, a Ministarstvo pravde preko svoga zamenika i pomoćnika signira signira zahtev na određenog izvršioca i određeno lice ili određeni organ. U policijskoj upravi, dakle, kao što je ovde naznačeno, radi više policijskih službenika. Koji je to policijski službenik? Načelnik policijske uprave, on vodi evidenciju. Ko je taj policijski službenik koji je ovlašćen i na njega signira prijavu i traži da se po njoj postupi?Prema

najpreciznije. Ovako, sada će šetati te prijave od službenika do službenika i neće se znati ko je kada primio prijavu, ko je zadužen, u kom roku treba da izvrši provere, u kom roku da dostavi tužiocu izveštaj i da na kraju podnese povratnu povratnu krivičnu prijavu za ovo krivično delo. U redu.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.Da li neko želi reč? član 12. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. sam devet amandmana na ovaj zakon i u korenu svih njih leži isti razlog, a to je da je zakon prilično nedorečen, vidi se da je rađeno na brzinu. Pozdravljam ideju, iz srca, da se ova materija konačno reguliše zakonom, ali ne vidim da se, izuzev ove hitne mere, išta drugo propisalo kako treba. Mislim da je razlog za to brzina kojom se on donosi, hitan postupak kroz koji prolazimo. ministarku za to da smatram odgovornom, ona je tu samo tri meseca, ali to je izgleda neki manir sa kojim radimo.Što se tiče ovog konkretnog člana, u originalnom Predlogu zakona u stavu 1. se kaže da svako mora da prijavi nasilje, u drugom stavu da državni organi moraju da prijave nasilje. Nije uopšte jasno kojim očima će državni organi da vide nasilje i da ga prijave i kojim ustima će da ga prijave.Organ ima ćelije, to su zaposleni. Moj amandman traži da se svaki organ obaveže, da se donese i pravilnik za zaposlene, kako bi oni znali da su u obavezi da prijave nasilje, kao i da to mora da bude obaveza u svim državnim organima, organima, ne samo policiji, meni može koleginica u Narodnoj skupštini da dođe sa plavim okom, moram biti u obavezi da to prijavim. Toliko, hvala.

108, i apelovao sam prošlog puta na predsedavajuću Gojković i sada na vas, znam da vi ne vidite, i na ministarku, još jednom, molim vas, da ako ima nešto vaš službenik protiv bilo koga iz opozicije, to može da radi napolju. Zaista nije primereno, nema tenzije, razgovaramo o zakonu koji je izuzetno važan, svi smo za to. Podneli smo amandmane da poboljšamo. Ovo je izuzetno važna i osetljiva tema i nema potrebe… sad se smeje. Nema smisla stvarno, nema potrebe. Ne može da nas iznervira time, ali zaista nema potrebe. To je radio i prošlog puta, to radi i sada, dobacuje, prevrće očima, raspravlja sa poslanicima koji govore. Mislim, stvarno nema potrebe.Gospodine Arsiću, vi ste ovde zaista dugo. Znam da je ministarka mlada, možda i ona nije ušla u kolotečinu Skupštine, pa neka ga opomene neko ili od vas iz SNS kako treba da se ponaša kada dođe ovde. Ako ne može da izdrži da sedi ovde, neka izađe napolje, pa neka se vrati. To je radio gospodinu Balši Božoviću kada je govorio, to je sada radio i koleginici isto, mislim, stvarno nema smisla. Zaista, kolega Milojičiću, nisam primetio, ali, evo, vodiću računa o tome, a da li će neko da koluta očima ili se smeška, pa ne možemo da zabranimo to.Da

članove 13, 14. i 16. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom

(Ne)Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura. dalje smatram da osam časova nije dovoljna mera da se otklone posledice nasilja ili da se spreči ponavljanje nasilničkog postupanja, posebno iz razloga što to nije dovoljno vremena da se obezbede žrtve nasilja. Policijski službenik je u drugim slučajevima gde postoji opravdana sumnja da postoji verovatnoća od ugrožavanja osnovnih vrednosti čoveka snabdeven mnogo širim ovlašćenjima, te se stoga ne vidi razlog da to i ovde ne bude slučaj. Policijski službenik mora imati obavezu da obavesti javnog tužioca i da uzme u obzir i stanje učinioca i potrebe žrtve prilikom vršenja svojih ovlašćenja. Ograničavanje svih ovlašćenja samo na policijsko zadržavanje nije ni u kvalitativnom, ni u kvantitativnom smislu adekvatna zaštita žrtve nasilja koje moraju da budu glavno težište zakona.U

tako da opravdanje da se amandman odbija zato da vidi koliko dugo bi zadržavanje trajalo, zapravo potvrđuje da predlagač ne vidi tu zakonsku odredbu, ali mi moramo verovati da oni koji primenjuju zakon to bolje vide od predlagača.Što

ima ministar Nela Kuburović. Izvolite. **Nela Kuburović** Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, upravo već nekoliko puta sam istakla da je ovo poseban postupak na koji se ne primenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku, pa tako ni policijski službenici ne mogu da primenjuju te odredbe, već isključivo odredbe koje su predviđene Nacrtom zakona o sprečavanju nasilja u porodici. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem.Ovo je inače amandman Maje Videnović, koja je vrlo predano radila na ovom zakonu i, naravno, sa mnogim ženama iz Demokratske stranke je dala posebno veliki doprinos u pisanju amandmana. Iz tog razloga, evo, ja imam čast amandman da branim.Ono što smo zamerali od samog početka jeste da se na neki način ovaj zakon sudara sa Krivičnim zakonom. Hitne mere, kao neka vrsta prekršajne mere, zastareva, kao što i sami znate, nakon nakon dve godine, čini mi se. Ukoliko je to krivično, onda zastareva nakon šest godina. Mislim da će veoma doprineti u smanjenju dostignutog nivoa zaštite, kada su u pitanju žrtve nasilja. Mislim da je veoma važno da u tom slučaju ova mera, ukoliko već vi ne želite da je obrišete, odnosno ukoliko ne želite da ostane stav 5. koji je važio u poslednjih 11 godina i koji se primenjivao na ovaj ili onaj način, mislim da je naš zajednički interes u tome da vidimo kako ćemo novu meru koju vi predlažete sprovesti u delo kada je praksa u pitanju. Mi smo u velikom strahu, izražavamo bojazan da će nivo dostignutih prava žrtava biti smanjen na ovaj način i da će se nakon 30 dana nezakazivanja ročišta u mnogim slučajevima nasilje ponavljati. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Samo da vas upoznam da je Vlada prihvatila amandman, tako da je i dalje ostalo kao krivično delo kršenje mera zaštite koje je predviđeno Porodičnim zakonom, tako da nije došlo do narušavanja i oduzimanja stečenog prava, kako ste rekli, a prekršajna odgovornost ostaje ukoliko se krši izrečena hitna mera i vezana je samo za ovaj postupak. **Veroljub Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.Da li neko želi reč?Reč reč?Reč ima narodni poslanik Vladimir Petković. predlažem da se amandman na član 13. odbije, a evo i zašto.Članom 13. Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici su jasno definisane jasno definisane dužnosti i prava policijskih službenika. Članom 13. definisano je sledeće, član 13. kaže – policijski službenici dužni su da odmah obaveste nadležnog policijskog službenika ili ukoliko smatraju da može doći do dela i sami privedu osumnjičenog, da bi sprečili nanošenje dela ili samim tim došli do toga da do toga da spreče pokušaj dela.Ono što želim da napomenem, podnosilac amandmana nije predvideo da policijski službenik sam može da proceni situaciju i izvrši privođenje učesnika u delu, tj. počinioca dela i smatra da je osam časova malo za sprovođenje postupka istrage. Smatram da amandman treba da se odbije i da se ne prihvati od strane Skupštine Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne)Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Zahvaljujem se, predsedavajući.Uvažena ministarko, ja sa razumevanjem prihvatam formulaciju predloga člana 13. koji je dat u zakonu o kome raspravljamo, s tim što sam amandmanom u ime poslaničke grupe SPS bio motivisan jednim jedinim razlogom, a to je da se smanji rizik koji postoji u svakom slučaju prilikom prepoznavanja nasilja. Zašto? Zbog toga što je u predloženom tekstu člana 13, između ostalog, rečeno da je policijski službenik (ili službenici) obavezan, tj. dužan da odmah obavesti nadležnog policijskog službenika o svakom nasilju u porodici i neposrednoj opasnosti, bez obzira na saznanje, i imaju pravo da sami ili na zahtev policijskog službenika izvrše dovođenje ili meru dovođenja.Mi smo danas u raspravi imali dosta diskusija i to vrlo argumentovanih diskusija koje se odnose na edukaciju, odnosno specijalizaciju. Ako bi sada policijskom službeniku koji nije edukovan, nije specijalizovan i nema tu vrstu osećaja koji se stiče sa vremenom, odnosno protekom vremena ili iskustvom, sa jedne strane, sa druge strane specijalizacijom, omogućili diskreciono pravo da sami dovedu potencijalnog učinioca nasilja, postoji mogućnost grešaka. Postoji mogućnost voluntarizma, postoji mogućnost ne stručnosti, postoji mogućnost da bude dovedeno lice koje nema nikakve veze sa nasiljem i onda ulazimo u jednu, donekle rizičnu situaciju da to isto lice ima eventualno pravo na naknadu ne materijalne štete.Zbog toga je amandmanom predloženo da ta lica koja neposredno deluju, radi prevencije od nasilja, najpre pruže sve moguće podatke nadležnom policijskom službeniku, da ga obaveste o činjenicama koje su zatekli na licu mesta, da mogu da predlože dovođenje potencijalnog osumnjičenog i da tek uz saglasnost, odnosno zahtev za dovođenje isto lice dovedu. U koliko to čine sami, bojim se da ovi rizici, na koje sam ukazao sada, budu u nekom posledičnom smislu reči negativni.Na kraju, ono što mi se čini takođe važnim u ovoj situaciji, jeste činjenica da se ni u kom slučaju ne obesmišljava sam Predlog zakona. Zašto? Zbog toga što se deluje hitno, zbog toga što se ta hitnost ničim ovde ne umanjuje, ne dovodi se u sumnju, policijski službenici izlaze na lice mesta odmah, reaguju, pružaju podatke, pružaju neophodno potrebna obaveštenja, jedino što je potrebno, potrebno je da sačekaju na osnovu svega onoga što su predočili sa lica mesta,

član 13. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

pažnju medija ovih dana i dobro je što je to tako međutim, pogrešno se stekao utisak da će usvajanjem ovog Zakona prestati porodično nasilje u Srbiji. Neće, zato što je ovo loš zakon. Ne bi ni da je dobar zakon. To jednostavno, ne može da se desi preko noći i ti problemi ne mogu da se rešavaju stihijski.Evo, ovaj amandman koji ste usvojili, zapravo govori koliko ste, onako paušalno sve ovo pisali, nije vam palo na pamet da morate da poštujete prezunkciju nevinosti i zato ste prihvatili ovaj naš amandman. Sada se govori o pritvoru od osam dana, odnosno zadržavanju. Ne postoji zadržavanje, to je pritvor, mora da se sprovede postupak, mora da se izda rešenje, ne može onako palo nekom na pamet da nekoga drži osam sati u zatvoru, u pritvoru. Naravno, lišen slobode.Čulo se, takođe ovde kao da je policajac osnovni stub rešavanja ovih problema. Nije, policajac je taj koji gasi požar, koji dolazi na lice mesta kada se pozove. Postoje mnogi drugi faktori u društvu koji treba da budu stubovi, koji će rešavati ove probleme. Moraju da funkcionišu centri za socijalni rad. Nije uloga centra za socijalni rad samo da isplati nekoliko hiljada dinara mesečno socijalnim slučajevima i da ih baš briga šta se dalje dešava u tim da se ovaj zakon juče usvojio, da se prekjuče usvojio, juče bi se opet desio ovaj napad žene kako pišu novine, alkoholičara, na muža alkoholičara, tri ubodne rane mu je zadala, rane mu je zadala, o Loznici se radi. Da li je neko iz Centra za socijalni rad u Loznici nekada znao da postoji taj bračni par alkoholičara, da se oni biju, da se oni svađaju. Ne, sad se saznalo kada je taj muž dobio tri ubodne rane.Ekonomski status žrtava je je takođe mnogo važan. Dokle god mi imamo ovoliki broj nezaposlenih i ne samo žena, žrtve su i žene i deca i stari roditelji i srodnici, svi su žrtve zato što nažalost ubija se za par stotina dinara, ubija se za maltene neke neophodne namirnice, za preživljavanje. Ubija se naravno i iz obesti. Nije opravdanje ni onaj ko ubija da bi preživeo. Niko nikome nema pravo da oduzme život oduzme život i nema pravo na bilo koji način da ga maltretira. Ali, mora država mnogo ozbiljnije da se uključi. Naravno, osnov za uključivanje jeste zakon, ali ponavljam ovaj zakon nije dobar i neće pomoći smanjenju, a kamoli sprečavanju nasilja u porodici.

ali čemu ovakvo sitničarenje. Te zakon neće nikako da pomogne, te nama nema pomoći, te siromašni smo, te ima nasilja zato što smo siromašni, kad bi bili bogati ne bi bilo nasilja, pa vi niste ni krenuli neće vam uspeti ni ovaj zakon. Ne razumem. Vizija države, Vlade, Ministarstva, koji su predložili ovaj predlog je da se rešava korak po korak problem koji je viševekovni, koji je suda u svetu, ceo svet se ovome suprotstavlja.Mi imamo sitničarenje oko zareza, oko promene nebitne reči, oko toga da li će iz ovog zakona prestati ili neće nasilje. To je dakle, jedna promena ponašanja, mentaliteta. Očekivala sam podršku svih stranaka, jer zapravo svejedno je da li je nasilnik iz SNS, iz DS, iz bilo koje druge stranke. Sve isto boli. Ono što zaboravljaju svi koji su danas u ovoj sali, ne zaboravite da mi ovde to govorimo sada međusobom i to je lako, jer mi gledamo u papir, ali zamislite da sve što govorite, govorite u oči ženi, detetu, žrtvi nasilja. Da li bi ste ovako govorili u tom trenutku?Vi ne razumete ideju, da ono što su godinama, decenijama, pokušavali i nevladin sektor, i mnogi drugi pre nas, jer je ovo veliki problem, sada smo spakovali u zakonodavni okvir. Nije savršen, nijedan zakon nije savršen ni u jednoj zemlji, ali jednostavno ovo je ideja na kojoj smo počeli da radimo. Neophodan je konsenzus svih u ovoj Skupštini, da podrže ovu priču.Da li ćemo ga korigovati? Hoćemo kao i mnoge druge zakone koje smo do sada usvojili. Da li će praksa implementacije pokazati nedostatke? Hoće, kao i na mnogim drugim zakonima. Dajte da ovim građanima pokažemo da rešavamo problem po problem. Nemojte da kvarite ovako divnu ideju i viziju, sada smo spakovali u zakon ono što smo svi zajedno godinama. U svakoj od ovih poslaničkih grupa su aktivisti nevladinih organizacija koji su sada poslanici ili koji su bili bliski njima. Zajedno smo priželjkivali ovakav zakon.Nemoj da sada time, da li je policija stub ili je tužilaštvo stub, ili je centra za socijalni rad, da razvodnjavamo ovako divnu ideju. Počeli smo, treba nam mnogo pomoći, zajedničke energije da se ova priča reši. Sramota je da se delimo na političke stranke i da na ovako osetljivom problemu dnevno političke probleme ubiramo. Gledaju nas žene koje u ovom trenutku dobijaju batine. Mislite na njih, svaku primedbu koju date govorite njima u oči i onda recite da li je to nešto o čemu treba da govorite.Ja sam izuzetno ponosno što se ovaj zakon našao pred nama. Mnogo napora i energije je učinilo i Ministarstvo pravde i MUP, čitava radna grupa koja je pripremala radni zakon. da je njima bilo lako da pristanu na sve ovo što piše u zakonu? Ovo traži mnogo kadrovskih promena, mnogo obrazovanja, mnogo strukturalnih promena, mnogo podzakonskih akata, promenu ponašanja. Ali, dajte podršku za ovo. Hajdemo po gradovima Srbije da promovišemo, da objasnimo žrtvama u najmanjem naseljenom mestu, u poslednjem selu u Srbiji zbog čega je važno da postoji ovaj zakon i zbog čega je važno da oni koriste ono što im ovaj zakon omogućava.Zaboravite političke podele, glasajte da pomognemo žrtvama nasilja. Ovo je početak. Dajte podršku za početak. Hvala.

na Predlog zakona su nešto što je potpuno legitimno i legalno, a pogotovo kada su u pitanju potpuno argumentovane primedbe.Opaska da neko želi da dobije političke poene zato što kritikuje ovaj zakon od nekoga ko je minute potrošio upravo na pridobijanje političkih poena, jer je ovaj zakon divna ideja, jer su se uključili i ovi i oni itd. Niko nema ništa protiv. Naprotiv, zakon treba da se donese. Država mora da stane na put porodičnom nasilju, mora da se smanji porodično nasilje za početak.To što smo malopre čuli sigurno neće doprineti ni na koji način smanjenju porodičnog nasilja. šetamo po Srbiji i da mi nekome pričamo – evo divne ideje, od toga nema ništa. Mi se, hvala Bogu, šetamo po Srbiji, znamo probleme koje narod u Srbiji ima i znamo da jeste suštinski problem nezaposlenost, beda, siromaštvo i da mnogi problemi i mnogo porodičnog nasilja proističe upravo iz tih razloga. I nije se država dovoljno uključila.Ponavljam, centri za socijalni rad uopšte ne funkcionišu. U centrima za socijalni rad je leglo korupcije. Stari ljudi se smeštaju u domove, uzimaju im se stanovi. vratiću vam sve vreme koje je potrebno.Određujem pauzu u trajanju od pet minuta.Molim poslanike

kojima sam predložila da se promeni član 7, 8. i 9. i da tu bude postupanje specijalizovanih policijskih službenika, pošto tako odvajamo nadležne. Rekla sam svi su uglavnom nadležni za nasilje, ako im se prijavi, a specijalizovani su oni koji su se obučili specijalno da imaju veštine i znanja da mogu da postupaju po prijavi nasilja u porodici i u zaštiti žrtava od nasilja u porodici. U tom delu promene kod naslova.

Hvala, poštovana predsednice.Želim da za početak pozdravim način na koji diskutujemo ovde danas o ovom važnom zakonu, posebno vas ministarka koji ste sve učinili da ovo bude razmena dijaloga i pokušaj svih nas da odgovorimo i da na najbolji mogući način i amandmanima i razgovorom i razmenom mišljenja utičemo da ovaj zakon sadrži najbolja moguća rešenja.U tom smislu moram da kažem da su poslanici DS podneli veći broj amandmana. Nikakva buka, samo da vam kažem, me neće omesti da govorim o izuzetno važnom zakonu. Govorimo danas o sprečavanju nasilja u porodici i nikakva buka neće biti glasnija od moje poruke koju bi trebalo svi zajedno da čujemo.U tom smislu, kao što sam rekla, poslanici DS i nekih drugih stranaka su podneli nekoliko amandmana koji su zapravo od naše koleginice iz nevladine organizacije iz Autonomnog ženskog centra. To su ljudi koji su ceo svoj život posvetili borbi za pravo žena, borbi za prava dece, koji analizirajući ceo sistem, brinući se, podnoseći amandmane i mi smo danas praktično samo njihov glas kao doprinos u tome.Kada govorimo o članu 14. Predloga zakona, oni su tu pokušali da kroz dva stava, sa jedne strane, precizno definišu i predvide nekakve situacije koje možda nisu taksativno jasno predviđene u zakonu. Kada govorimo o tome, govorimo o činjenici da je nadležni policijski službenik dužan da učiniocu pruži priliku da se izjasni o bitnim činjenicama, da prikupi potrebna obaveštenja od drugih policijskih službenika, da proceni rizik neposredne opasnosti i da izrekne meru za sprečavanje nasilja u porodici.Ono

ukoliko se nalazi na mestu gde je događaj prijavljen ili ukoliko se mogući učinilac protivi dovođenju u policijsku stanicu.Ja verujem da su vaši argumenti za odbijanje ovog amandmana činjenica da praksa, zapravo zakon, ne može da predvidi sve situacije, da ako, onda policajci znaju šta se dešava u toj situaciji, ali verujem da su žene, da su ljudi koji su koji su dnevno suočeni sa žrtvama nasilja, koji su dnevno suočeni sa izveštajima policijskih službenika, koji nažalost nisu reagovali adekvatno, da je posledica takvog iskustva predlog ovog amandmana.U drugom stavu oni predlažu da se uskladi sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. To je terminološki prosto usklađivanje, da naš pravni sistem ne bude različito definisan u različitim zakonima. Dakle, neregulisane situacije koje se mogu dogoditi u praksi, ukoliko mogući učinilac odbija dolazak. Ja znam da ste vi pogledali i doneli mišljenje o ovom amandmanu, pa vas još jednom molim, ukoliko postoji prostor za preciziranje šta se radi u situaciji kada nasilnik odbije da se podvrgne nalogu, odnosno odbije da dođe u policijsku stanicu. I stav 2. koji usklađuje sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Zahvaljujem.

Hvala, gospođo predsednice.Upravo je gospođica ministar odgovorila na sličan amandman koji ja imam na član 14, ali ja moram zbog javnosti i prosto zbog toga što mislim da mogu da pokušam da vas ubedim da mi moramo da znamo šta će da se desi i da li treba da se izrekne hitna mera počiniocu počiniocu nasilja ako nije priveden u policijsku stanicu.Pre toga, ja bih htela čisto jednu tehničku ispravku. Prvi stav ovog člana kaže – specijalizovani policijski službenik mora, tako ste u predlogu stavili, da omogući učiniocu koji je doveden u policijsku stanicu pruži priliku da se izjasni o svim bitnim činjenicama. Mislim da je primerenije da stoji – nadležni policijski službenik je dužan da učiniocu koji je doveden u policijsku stanicu pruži priliku da se izjasni o svim bitnim činjenicama.Naravno, i ja ću da insisitiram na ovom članu 2, odnosno dopuni člana 2, gde se kaže – – nadležni policijski službenik može da proceni rizik i izrekne hitnu meru i učiniocu koji nije doveden u policijsku stanicu. Vi kažete da će se u tom slučaju, kada nije priveden, primeniti Zakon o policiji. Da, može da se primeni Zakon o policiji ako je

posle procene rizika izreći neku hitnu meru u njegovom odsustvu?Amandmanom smo i poslednji stav 3. promenili i kažemo – pre okončanja procene rizika, nadležni policijski službenici su dužni da obaveste centre za socijalni rad, jer se uglavnom posle nasilja i kobnog završetka, kada je nasilje u pitanju, prozivaju centri za socijalni rad. Nisu oni uvek krivi. Verujte, centri za socijalni rad imaju velike probleme da imaju informacije o eventualno nekom nasilju koje se dešava u porodici, tako da se i oni na razno razne načine dovijaju da imaju podatke o nasilju. Najčešće te podatke ima policija i dužna je da pre donošenja hitne mere, odnosno pre procene rizika i donošenja hitne mere obavesti nadležni centar za socijalni rad, a ne samo da može.

Moj predlog amandmana glasi, to je u članu 14, da se izmeni stav 3, pre okončanja procene rizika nadležni policijski službenik mora zatražiti mišljenje Centra za socijalni rad, a ukoliko nije u mogućnosti da u roku od osam časova zatraži mišljenje Centra za socijalni rad, dužan je da postupi shodno odredbi člana 13.Na šta sam u obrazloženju dobila sledeći odgovor – da se amandman ne prihvata jer ovlašćuje da procenu rizika sačinjava posebno obučen policijski službenik, a svrha te obuke je da se po izvesnim posebnim znanjima i veštinama koje su bitne za brzo donošenje odluke, nadležni policijski službenik osposobi da deluje bez centra za socijalni rad. Predlagač jednostavno nije razumeo smisao amandmana.Smisao amandmana jeste da se ne ostavi diskreciono policiji da ne zatraži mišljenje centra u slučajevima kada se pojavljuju slučajevi nasilja koji su udaljeni od prvog sedišta centra za socijalni rad i da se pojača pažnja i uključenost svih organa koje predlagač inače uključuje u predlogu u drugim postupcima.Mi smo imali neke druge amandmane koji su govorili o centru za socijalni rad. Dakle, ponovo se isključuje mogućnost da se u ovoj fazi zatraži drugo mišljenje. Malopre sam opisala mogućnost zloupotrebe policijskog službenika. Mi smo predložili da to bude mišljenje službenika iz centra za socijalni rad

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri. sličan član, stav kao i poslaničke grupa DJB. Znači, predlažemo da se zameni formulacija koju koristi zakonodavac, može po potrebi policijski službenik. Znači, konsultovati centar za socijalni rad prilikom procene opasnosti nasilja u porodici i da se umesto reči „može po potrebi“, dodaju reči „obavezno će“. Zašto?Zato što je procena opasnosti preduzimanje nasilja u porodici jedna složena radnja, i nije opravdano poveriti isključivo policijskom službeniku. Smanjuje se znači, mogućnost zloupotrebe na minimum ukoliko se tu uključi centar za socijalni rad. Ja mislim, da su se poslanici Dosta je bilo osvrnuli samo na jedan segment, znači da postoji mogućnost od recimo, nesavesnog vršenja funkcije od strane policijskog službenika.Postoji tu mnogo širi i mnogo veći problem da policijski službenik možda nije ni dovoljno vičan da proceni tako nešto, bez obzira da li je prošao specijalnu obuku, jer je to zaista jedna složena radnja gde vi tu treba da rasudite da li je neko lice kadro da izvrši neko krivično delo ili nije. Stoga mislim da bi i olakšali policijskom službeniku njegov rad, postigli kvalitetniju zaštitu same žrtve i da bismo prosto učinili taj postupak i transparentnim, ukoliko bismo uključili centar za socijalni rad. Zakonodavac kroz ceo zakon upravo i podstiče međusobnu saradnju i međusobnu koordinaciju svih državnih organa.

zajedno poslanici poslaničke grupe LDP i Bajro Gegić.Maja Hvala poštovana predsednice.Gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, radi se takođe o jednom u nizu amandmana koje smo podneli, a koji su sugestija i predlog Autonomnog ženskog centra, koji su takođe posledica činjenice njihovih detaljnih analiza o situacijama koje dovode do toga. Govori se zapravo o potrebi preciznijih definisanja rizika od ponavljanja nasilja, kako se on definiše i šta se postupa u tom smislu, te vrlo kratko u amandmanu kaže da rizik od ponavljanja nasilja se procenjuje na osnovu svih dostupnih informacija, da se svakog puta nakon svake prijave informacije tako nešto proverava i da svaki državni organ u kome se imenuju osobe, koje su specijalizovane za postupanje dužni da procene rizik u skladu sa opštim i posebnim protokolima za postupanje.Ono što smo naveli u obrazloženju i što je činjenica koja potiče od prakse, to je da nažalost nemamo uvek kontinuiranu uvezanost svih informacija između centara za socijalni rad, organa starateljstva, policije i tužilaštva, te je važno da se preciznije definiše način na koji se procena rizika vrši. Takođe da specijalizovani policijski službenik je dužan da o svim prikupljenim informacijama odmah prosledi i javnom tužiocu i stručnom radniku organa starateljstva. Mićić** Hvala.Naša poslanička grupa podnela je pet amandmana, takođe na predlog civilnog centra, odnosno Autonomnog ženskog centra i od tih pet prihvaćen je jedan koji je zapravo najvažniji, na koji je civilni sektor ukazao. To je na član 35.Jedan od amandmana jeste i ovaj na član 15. koji se odnosi na način procene

obimne i ozbiljne promene, ali ima i dosta propusta i nepreciznosti, pa smo pored naših amandmana spremni da podržimo i amandmane drugih poslaničkih grupa, kako bismo doprineli boljem zakonu.Kažem, ima dosta nepreciznosti i upravo ovaj amandman na član 15. se odnosi na uređivanje preciznosti. Dakle, da se definiše način procene rizika. To je pored ovih hitnih mera, hitnosti postupka, edukacije, specijalizacije, policije, tužilaštva, sudija, zapravo jedan od ključnih elemenata ovog zakona. To je spomenula i sama ministarka, pre nekoliko sati.Potpuno je nejasno obrazloženje. Dakle, mi tražimo da se član 15. dopuni stavom 2. i 3. Stav 2. glasi – procenu rizika je potrebno obaviti što pre nakon prijema prijave o događaju nasilja u porodici, potrebno je obaviti nakon svake nove prijave nasilja u porodici. Stav 3. glasi – svaki državni organ u kome se u kome se imenuju osobe koje su specijalizovane za postupanje u slučajevima nasilja u porodici, dužni su da procene rizik u skladu sa opštim i posebnim protokolima za postupanje.Dakle, mi ovde ovim amandmanom uvodimo i te protokole koji već važe, već se primenjuju i samo im na ovaj način dajemo na značaju i pomažemo da se uredi ta procena rizika koju bi trebalo taj specijalizovani policajac da uradi.Onda je potpuno

da se procena rizika uvek uradi kada se prijavi nasilje i to nije potrebno unositi u zakon.Zar nije uvek bolje nešto precizirati i definisati nego ostavljati nekoj proizvoljnosti? Zaista je apsolutno neadekvatno ovo obrazloženje zakona. Kada imamo u vidu u vidu da je ta procena rizika jako važna, kada imamo u vidu činjenicu da čak i kada dođe do podizanja krivične prijave, dakle i pre stupanja na snagu ovog zakona, da je naša stvarnost da je 51% tih krivičnih prijava odbačeno ili odbijeno. Dakle, uopšte ne ugleda svetlost postupka, čak i u situacijama kada se žene ohrabre da podnesu te krivične prijave.Na ovo ukazujem da bismo shvatili značaj definisanja i preciziranja same te same te procene rizika. I ne zaboravimo da to nasilje u porodici jeste generator novih žrtava, novih nasilnika i da generalno ako se toleriše postaje generator za generator za porast javnog kriminala i nasilja. Zato vas molim da još jednom razmislite. Mislim da apsolutno doprinosi zakonu, a ne nanosi nikakvu štetu način na koji se procenjuje rizik i plus pominjanje opšteg i posebnog protokola koji dodatno obavezuje sve one državne organe i ustanove koju oni obavezuju, a već ima nekakvog iskustva u primeni. Hvala. Zahvaljujem.Samo da preciziram, problem je nastao i već kod prvog stava koji ste predložili u amandmanu, gde kaže – rizik od ponavljanja nasilja. S obzirom da ovaj zakon upravo radi procentu riziku kada nasilje nije nastalo, a ovo samim tim ukazuje da je nasilje već postojalo, pa su ona ponovo ponovi i onda potpuno ruši koncepciju prethodnih odredaba zakona.Tako da sam prvi stav predloženog amandmana nije nije u saglasnosti sa onim što smo želeli da postignemo, a to je da se procena rizika radi i kada postoji opasnost da do nasilja dođe. Znači, ukoliko ona još uvek nije nastala. postoji rizik od ponavljanja nasilja, znači da je ono već nastalo, pa se ponavlja. Nije u konsistenciji sa ostalim članovima koji prethode članu 15. Da, ali ovde je ključna reč - prijava nasilja i ona se odnosi i na ponovljeno i na ono nasilje koje se nije dogodilo.Dakle, prijava nasilja inicira i procenu rizika. Mislim da ste to izostavili, da to niste imali u vidu. Prosto je ovde ključna reč - prijava, bez prijave nema ni procene rizika. Tako da se odnosi i na ponovljeno i nasilje koji se prvi put dešava.

koji smo podneli pričamo o proceni rizika od ponavljanja nasilja koji se procenjuje na osnovu svih dostupnih informacija o prijavljenom događaju,

od trenutka kada smo prvi put predložili Zakon o oduzimanju oružja nasilnicima registrovanim u porodici. I to je ono što je suština problema da rizik moramo da smanjimo na svaki mogući način. imamo informaciju da je neko registrovani nasilnik u porodici, a da on ima oružje koje je stekao po zakonu, a da mu se to oružje ne oduzme kada se registruje kao nasilnik, onda taj rizik od nasilja, odnosno eventualnog ubistva se povećava.Dakle, zakon koji smo predlagali godinama unazad, Dragan Šutanovac pre svega, koji je predložio da se taj zakon nađe na dnevnom redu zapravo je govorio o ovom stepenu rizika koji smo sada pokušali da smanjimo ovim amandmanom, a u međuvremenu smo mogli da spasimo 33 života.Kada pričamo o nasilju u porodici, kada pričamo o svemu onome što je loše u našem društvu, a ovo je možda i sasvim sam siguran najgora stvar, jer svaki život je svetinja, mogli smo da spasimo mnoge živote da smo na vreme razgovarali o rizicima povratnika, posebno onih koji su u policijskoj stanici registrovani kao počinioci nasilja u porodici.Iz tog razloga molim ministarku da se ovaj amandman usvoji. Zahvaljujem. **Marija Obradović** Kako tako olako izgovarate – mogli smo da spasimo 33 života a nismo, jer samo da smo usvojili Predlog zakona DS. zakona DS. Ne znam da li ovde ima neko ko se ozbiljno bavi ovom problematikom.Prvo čujemo da nema siromašnih ne bi bilo nasilja u porodici. Da je samo bio zakon DS spasili bi 33 žene. Ovako smo ubili 33 žene. Da li razmišljate o težini reči koje izgovarate?Dajte da ozbiljno razgovaramo o ovom jako ozbiljnom problemu. Nas ovde posmatraju eksperti koji se decenijama bave ovim temama. Mi moramo da razmišljamo kako ćemo nastaviti dalje da unapređujemo i ovaj zakon i da rešavamo ovaj i bogati. To ne bira ni siromaštvo, ni bogatstvo, ni godine, ni pol, ni veru. Podjednako bogati i podjednako siromašni trpe nasilje u porodici, najrazličitije vrste nasilja. Ne govorim samo o fizičkom nasilju, nego o psihičkom nasilju, o seksualnom zlostavljanju, o ekonomskom

postoji u određenim zakonima nešto što se reguliše ta problematika.Nema razloga. Meni je svejedno ko donosi zakon. Meni je važno da započnemo zakonski okvir za ovaj veliki problem, a ne vidim ovde kod vas podršku da se ovako nešto reši. Samo čujem – ovo ne valja, ovim neće prestati nasilje.Dobro, recite – čime će prestati nasilje i da li će uopšte prestati? Nikada u svetu se niko nije sa ovim izborio, ali radi na smanjenju, na prevenciji, na obrazovanju, na edukaciji, na radu na svim nivoima. I ne znam odakle vam hrabrosti da na ovaj način podstičete građane da negativno misle o ovom Predlogu zakona.Zaista mi iz SNS to nećemo dozvoliti. Po usvajanju ovog zakona, a to će biti pre Svetskog dana borbe protiv nasilja, pre 25. novembra, mi ćemo ići širom Srbije, kao što sam rekla, do poslednjeg sela, do poslednje žene da objasnimo koje su prednosti ovog zakona i da razgovaramo na koji način zaista treba da se ovaj zakon maksimalno iskoristi.Nema brzog rešenja, ali moramo od nečega da počnemo. Hvala. Dakle, 2015. i 2016. godina – 33 žene su ubijene i u slučajevima povratnika su ubijene oružjem koje su članovi porodice imali po zakonu u svojoj prijava, 700 presuda. To je statistika. Nemojte reći da je to sramota opozicije što je želela da reši ovaj problem pa je sada vama krivo što je taj zakon predložio Dragan Šutanovac, a recite mi jedan primer – kada ste na dnevni red stavili, makar na dnevni red, a kamoli usvojili zakon koji je bilo ko iz opozicije predložio? Pa čak i kada je bio u pitanju Zoin zakon morali smo da se ganjamo šest meseci da bi onda to bio predlog svih narodnih poslanika.

Neću dozvoliti da idemo mimo teme. Crvena crta – je. Ne dozvoljavam da prebacujemo, bilo ko ovde, jedni drugima kada je donet neki zakon, a odnosi se na decu. Ne dozvoljavam.Na

Poslanice iz poslaničke grupe Dosta je bilo se smeju na komentar predsednice parlamenta. To sve zbog zapisnika. Tako je radila Gordana Čomić. Dugo mi je trebalo da shvatim zašto.Ovako,

bolje.Rekoh, gledaju nas žene i žrtve nasilja. Da li njih zanima ko je podneo zakon, da li je nama krivo ko jeste, ko nije. Ja bih vas samo pitala – koliko ste vi zakona doneli u prethodnom periodu kada ste takvi dušebrižnici?Još jedno pitanje i zaista neću da više razgovaram na ovu temu, izvolite, ako imate bolja rešenja spremni smo na to, još jednom da vam ilustrujem koliko je ovo ozbiljna tema i koliko moramo na ozbiljan način da se ovim bavimo i da je ovo ne početak nego ona mrvica početka u ovoj teškoj borbi.Nas ima stotinak u ovoj sali. O tome koliko je ovo teška priča svedočiće sledeće. Ja ću sada da vas zamolim da u sali ustanu svi koji su

ja sam htela da vam pokažem koliko je teško. Lako je da mi pričamo o nekom drugom. Ako treba da ustanem…Pitam ustanem…Pitam da li neko želi da ustane da se deklariše javno da je žrtva nasilja? Nećete ni vi ovde u ovoj sali, a zamislite kako će žena koja godinama to trpi. Ovaj zakon treba da pomogne da je prepoznamo kada ona nema snage, da je institucije prepoznaju da izađe iz te priče. Znam da vas je zabolelo. To je suština.

Kako ste jednoj ženi pokazali ovako rukom?Hvala.Poslanik

106. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda.Gospođa Obradović nama ovde drži neko predavanje kao da smo mi na nekom fakultetu. Ja ništa nisam čula ni o jednom amandmanu. Sumnjam da ste pročitali Predlog zakona, ali ste vrlo dobro ovde spremili neki politički govor i držite nama predavanja o sprečavanju nasilja nad ženama.

i bavi se politikom i drži političke govore.Sad ću da vam objasnim, niste razumeli, šta da vam radim.Član 15. menja se i glasi rizik od ponavljanja nasilja se procenjuje na osnovu svih dostupnih informacija o prijavljenom događaju.Htela ljudi u ovoj državi i ovom parlamentu nije spremna da govori o svojim saznanjima o nasilju i da je to jedan od uzroka zašto žene, muškarci, deca stradaju. Zato što ćutimo. Zato što ćutimo.I, umesto da vičete na mene, ja ću vam preporučiti da odete u pozorište, da gledate predstavu „Trpele“

Dame i gospodo narodni poslanici i narodne poslanice, predstavnici ministarstva i saradnici gospođe ministarke, ja sam zaista iznenađena Po kom članu ste iznenađeni? scenu koja je bila nedopustiva.Smatram lično da žene nisu smele sebi da dozvole da opravdaju takvo ponašanje jednog narodnog poslanika, ali one su to ipak ignorisale i opravdale su njegovo ponašanje. **Maja Gojković** Po čemu je član 107.

nemojte vikati.Izričem vam opomenu, jer vičete na predsednika parlamenta i ne date mi da vodim sednicu. Ovo vam je treća opomena.Hvala,

poslanica, zato što ne dozvoljava drugim poslanicima da rade u današnjem toku rasprave, dobija još jednu opomenu.Tatjana Macura

ja sam vrlo obrazovan čovek. Gospođa ministarka je inače žena od ministra. Tako da, ja nisam žena od ministra, pa pogledajte predstavu još koji put.Molim službu obezbeđenja da zatvori vrata, da bi mi mogli, koji hoćemo da raspravljamo o zakonu, da nastavimo da radimo, molim vas.LJubazno, u skladu sa svojim dužnostima, omogućite nam da radimo, zatvorimo salu.Molim poslanike da nastavimo da radimo. Svako ima svoj način političke borbe. Ja sam spremna da me vređaju svake sekunde u ime svih vas koji želite da radite i da raspravljamo po zakonu.

znači da prosto usvojimo jednu novu praksu.Naime, prema članu 103. - narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu postupanja predsednika Narodne skupštine, ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjena je na sednici Narodne skupštine.Dalje, u stavu 4. 4. – narodni poslanik je dužan da navede koji je član Poslovnika povređen, da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda, s tim što može govoriti najduže dva minuta.Sledeći stav – ako smatra da povreda nije učinjena, predsednik Narodne skupštine je dužan da da objašnjenje, a ukoliko smatra da je povreda učinjena, predsednik Narodne skupštine je dužan da učinjenu povredu otkloni.Vi ne dozvoljavate ni narodnim poslanicima da u dva minuta, makar i pogrešno, iznesu u čemu smatraju da je učinjena povreda Poslovnika. Mislim da bi trebali da usvojimo makar taj nivo poštovanja Poslovnika, pa i ako pogrešno tumače Poslovnik i ako smatrate da zloupotrebljavaju Poslovnik, onda im oduzmite od vremena poslaničke grupe, ali im makar dajte dva minuta. Mislim da bi bilo manje tenzije u radu Narodne skupštine.Evo, ovih 15 minuta kada bismo mogli da izbrišemo, bilo bi zaista zadovoljavajuće. Hajde svi da se vratimo na temu dnevnog reda i da ne kupimo jeftine političke poene na ovome, da citiram Mariju Obradović. Eto, poslaniče, jesam vas prekinula? Nisam. Kako je to neverovatno da se uvek atmosfera u ovom parlamentu pokvari kada se poslanici Poslaničke grupe Dosta je bilo jave za reč? To je dosta interesantno. Da li ste ikada porazgovarali sa poslanicima Poslaničke grupe Dosta je bilo, koji prave u poslednjih deset dana haos u ovom parlamentu i možda bi onda vi, kao opozicioni poslanik, uspeli sa njima da nađete zajednički jezik, pa da nastavimo da radimo onako kako smo počeli posle 15.00 časova, primer?Pokušaj da kroz svoju diskusiju u povredi Poslovnika uvredi jednog od poslanika ovde u sali neću dozvoliti. Znači, do dve minute mogu da prekinem, posle 30 sekundi, kada je utvrđena namera i kada je izgovorena uvreda na račun poslanika. I neće uspeti ono da se izbriše što je bilo pre par dana, kada je poslanik pljunut i opsovan, bilo kakvim pokušajima kasnije. To se neće izbrisati. Znači, porazgovarajte, možda ja nisam prava ličnost i možda ne mogu da razgovaram sa poslanicima, da im uđem u kod, iz te poslaničke grupe, vi ste opozicionar, porazgovarajte sa kolegama, biću vam jako zahvalna ako dođemo do rezultata.A ja, ako vi smatrate da sam povredila 103. – povredila sam

Neverovatno. Zašto baš samo jedna poslanička grupa? Niti ih poznajem, niti me interesuju. Mene interesuje samo kako se ponašaju ovde.Balša Božović, želite o amandmanu? Koristim vreme ovlašćenog malo o tome šta znate kada pozivate tek tako nekog ko je trpeo porodično nasilje, da taj javno ustane i to kaže. To je prva stvar.Druga stvar, vrlo me je dirnulo to što ste zabrinuti tako puno za nasilje u porodici i nad ženama, pa niste obezbedili ni direktan prenos kada se govori o ovoj temi.Treća stvar, strašno je

u tom smislu što nemamo u postojećem zakonodavstvu meru oduzimanja oružja koje je legalno stečeno, ne koje je nelegalno stečeno, nego koje je stečeno po zakonu

o krađi beba, ali niste ga stavili na dnevni red, samo zato što ga je predložila Aleksandra Jerkov. Ja mislim da to nije dobra praksa, da smo mnoge živote mogli da spasimo, da smo mogli da otklonimo nesreću mnogih porodica i ljudi na taj način. Ali ovde se sve radi oko politike. Opsesija je ta da to što dolazi sa kontra strane, od DS, da to ne sme da se nađe kao tema dnevnog reda.Evo,

što Balša Božović nije učinio i dobio je reč da nastavi da govori po amandmanu, što se može videti i utvrditi iz stenograma.Poslanik Božović nije ništa rekao o amandmanu koji smo imali ispred sebe, nego je govorio i napadao poslanicu Mariju Obradović i način na koji je ona obrazlagala amandman koji je uložen. Znači, ako imamo kriterijume takve da nas stalno poslanici opozicije opominju na to da li se govori o tački dnevnog reda, onda mislim, predsedavajući, da treba na jednak način i sa istim kriterijumima i merilima da vodite sednicu i da opomenete i poslanika Božovića, bez obzira što je on opozicionar, bez obzira, to ništa ne znači u ovoj sali, znači, ovde moramo da budemo jednaki. To što je on član opozicione stranke i što je poslanik ne znači da više vredi od nas poslanika iz vladajuće većine.Sa

Sa kojim pravom to on onda dozvoljava sebi ili bilo koji drugi opozicioni poslanik, ali konkretno sada on, a onda odluta i priča o čemu god on to hoće?Molim vas, ja neću tražiti da se glasa, zato što znam da smo mi najčešće nemoćni u ovoj sali da se držimo Poslovnika. Neću tražiti da se glasa zato što sam najčešće u situaciji ja da mi se maše s bilo koje strane povredom Poslovnika, tako da neću tražiti ni da se izjasnimo zbog vas. Zato što znam da ni vi ne možete najčešće da sprovodite ovaj Poslovnik onako bi trebalo, osim da nas stalno izričete opomene, što bi opet izazvalo medijske lavine i reperkusije i opet bi mi bili napadnuti od strane medija, a ne oni koji krše zaista Poslovnik, samo što te odredbe nema jer oni koji su pravili taj Poslovnik su jednostavno želeli da aboliraju poslanike od njihove odgovornosti za ugrožavanje dostojanstva. Hvala.(Balša Samo trenutak.Potpuno se slažem sa vama, gospođo Gojković. Neko će da misli da smo se dogovorili, ali ali je problem što njima treba vreme da budu pred kamerama i u prenosu, a to vreme im nisu dali građani na izborima, pa moraju kroz povrede Poslovnika, ekscese, sukobe, svađe, psovanje,

Gojković. **Maja Gojković** Hvala vam puno. Posle ćemo opomenuti poslanike na član 104. u kome se govori da korišćenjem prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje isključivo predsednik Narodne skupštine ili predsedavajući. Pa vas molim, deset meseci već radimo, da pročitate sve.Replika je bila samo u odnosu na direktne prenose RTS-a, poslaniče koji ste govorili o tome da ja moram da obezbedim ovaj prenos.Ne znam da li ste vi,

tome, ako vi imate nekakav recept, evo, ja ću vas u svoje ime kao predsednik parlamenta ovlastiti da naređujete Draganu Bujoševiću da prenosi direktne prenose i biću vam veoma zahvalna, zato što nećete onda moći da napadate mene nego ćete izvestiti kolegijum i ovaj plenum šta ste uspeli da uradite i kako je Dragan Bujošević reagovao na to što ćete mu vi narediti da izvršava direktne televizijske prenose.

Arsiću.Dakle, za razliku od vas nikada nisam poznavao niti poznajem direktora RTS i nikada mi ne bi palo na pamet da mu govorim šta su njegove obaveze i šta su njegova prava kao direktora Javnog medijskog servisa Srbije.Ono što me je zabrinulo jeste da je prekinut prenos onog trenutka kada smo u salu uneli transparent „Isključi nasilje, isključi Rističevića“. Tada je ukinut direktan prenos.Kada smo govorili o ovoj važnoj temi koja se tiče nasilja u porodici, niste mogli da saslušate argumente, dve godine, koje je DS davala i kada je u pitanju oduzimanje oružja registrovanim nasilnicima u porodici i kada je u pitanju udaljavanje nasilnika iz porodica na dve nedelje.Kada je u pitanju krađa beba.

dušebrižnički govorimo o nasilju u porodici i kako nasilje u porodici treba suzbiti i rizik treba suzbiti, upravo amandman u članu 15, a dve godine taj rizik se ne suzbija samo zato što rešenje dolazi sa strane DS.To nije DS.To nije debata i to nije parlament koji funkcioniše i ovo društvo može da učini boljim. Samo zato što ste vi većina u tom parlamentu i nećete biti još dugo. Vi se topite kao sapunica. Svaki sledeći izbori će biti izbori između dva sistema vrednosti. Jednom Marjana Rističevića sistema vrednosti koji podržava Aleksandar Vučić i drugog DS. Onda ćemo da vidimo ko će imati većinu. Jedva čekamo naredne izbore za parlament. Zahvaljujem. Zahvaljujem poslaniku Božoviću što je ovo izgovorio na moj račun da nisam htela nešto da stavim na dnevni red samo zato što je DS nešto predložila.

Niste vi rekli – ja sam predložio. Rekli ste – predložila je DS, pa niste hteli da stavite na dnevni red. Pokažite mi to. Pokažite mi zbog javnosti. Kada ste zakon sa ovom materijom, pod ovim nazivom predložili parlamentu Republike Srbije? Koje godine? Kog datuma? Kog meseca? Za punih dvanaest godina kada ste bili na vlasti. Kada ste vi trebali da rešite ovaj problem?Pa, ako ćemo da idemo onako na onaj način kako ste vi diskutovali malo pre, da zbog našeg nečinjenja su 34 žene izgubile živote prošle godine i 32 godine izgubile još žena i žena svoje živote. Hajde, da saberemo 12 godina vašeg nečinjenja da vidimo koliko su žena, muškaraca i dece izgubili živote. Hajde, tako da raspravljamo o ovom zaista bitnom zakonu. Nijedna žena nije zaslužila ovakav način diskusije kako ste vi u ovom popodnevnom delu svojom diskusijom započeli.

vas, da preduzmete potrebne mere da se zaustavi hajka koja se juče i danas vodi protiv narodnog poslanika Marjana Rističevića, između ostalog

partija Borisa Tadića, laže i obmanjuje građane Srbije kako je narodni poslanik Marjan Rističević, navodno, prozvao nečije dete i kako je zabranio nečijem detetu da se leči u inostranstvu.Ničije dete nije napao. Ničije dete nije spomenuo, nego je rekao da DS i Šule, to je inače onaj Šule što tuče ljude po pijaci.

danas izrazio spremnost da se izvini zbog toga, ako su njegove reči izvučene iz konteksta pri čemu ničije dete nije spomenuo, ničiju suprugu nije spomenuo. Spomenuo je DS i Šuleta. To nije zloupotreba dece u političke svrhe.Marjan Rističević je izrazio spremnost da se izvini, pri čemu Marjanu Rističeviću se nisu izvinuli oni koji su ga pljunuli. Marjanu Rističeviću se nisu izvinuli oni koji su mu psovali nepokretnu majku. Marinika Tepić se nije izvinila Maji Gojković zato što je rekla da je odrasla u radikalskom brlogu. Brlog je blato u kome se kupaju svinje. Nisu se izvinuli Marjanu Rističeviću kada su rekli da mu treba iščupati grkljan, ali tako da Marko Atlagić gleda.Dakle, ja vas molim, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo poslanici, dame i gospodo iz poslaničke grupe Dosta je bilo, znam ja mnogo više stvari nego što vi mislite. Znam, i ponašam se pristojno. Prema tome i vi se ponašajte pristojno.

ja vas molim da zaštite dostojanstvo Narodne skupštine i da zaustavite hajku koja se vodi protiv Marjana Rističevića i protiv Maje Gojković i protiv svih poslanika SNS, a ja se

koji su opljačkali Srbiju, to su ljudi koji tuku žene. To su ljudi koji su sprovodili nasilje. To su ljudi koji i 2003. godine i kada su tukli ljude na pijaci i kad su vređali Marjana Rističevića i kada su vređali Maju Gojković. Evo, to su ti isti koji nam drže lekcije o ne nasilju, o demokratiji, o ljudskim pravima.Molim vas, gospodine Arsiću da preduzmete mere da se zaustavi hajka protiv narodnih poslanika iz poslaničke grupe SNS, pre svega protiv Marjana Rističevića i protiv gospođe Maje Gojković. Zahvaljujem, gospodine Martinoviću.Imam samo jedno pitanje da postavim kolegama koje su do sada pravile ovde svojevrstan performans i selfi. Jedno pitanje – s druge strane imate 150 poslanika, možda i više, šta mislite na šta bi ličio ovaj parlament da oni počnu da se ponašaju kao vi?Vi

dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, da nije dozvoljeno neposredno obraćanje, da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza, itd. Član 108. – da se vi starate o na ovoj sednici, da ste dužni da izreknete opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice i član 109. koji govori o poslanicima koji mogu da dobiju kaznu iz člana 107, da zatraže i dobiju reč, itd, i pored upozorenja Skupštine onemogućavaju rad na sednici i drugim postupcima narušavaju red na sednici ili postupaju protivno odredbama ovog Poslovnika.Ovog puta je zaista na najdrastičniji mogući način, posle onog događaja kada je Marijan Rističević psovan od poslanika Dosta je bilo, kada je pljuvan od poslanika Dosta je bilo, ovo je nešto najdrastičnije, jer je ometan govornik da iznese povredu Poslovnika koja se odnosila na ugrožavanje dostojanstva ovog parlamenta.Vi ste dužni da uspostavite red u ovoj sali, bez obzira što se radi o poslanicima opozicionih stranaka, jer oni ne vrede ništa više u odnosu na poslanike sa ove strane, vladajuće većine, i nemojte da im dozvoljavate to što su zamislili da dele Srbiju na one koji vrede više i na one koji vrede manje i da se njima dozvoljava da psuju i vređaju ovde i ometaju govornike

Oduzima mi vreme citiranja odredbi, a stručnjaci za Poslovnik će se sami snaći.Član 105. ovog puta. Dozvolili ste da mi dobacuju poslanici da mi dobacuju poslanici iz poslaničke grupe Dosta je bilo i da čine ono što vi treba da radite, da vode ovu sednicu.Molim vas da omogućite svim poslanicima u ovom parlamentu pravo da govore, smo mi ovde predstavnici građana Srbije koji su glasali za nas. Molim vas, predsedavajući, da omogućite predstavnicima vladajuće većine poslanika, predstavnika građana Srbije sa ove desne strane od vas, da imaju pravo da učestvuju u radu ovog parlamenta jednako kako to sama sebi dozvoljava opozicija.Molim Pokušavam, ali kako da objasnim ljudima koji traže da izručimo jednog narodnog poslanika i da mu oduzmemo mandat? Kako takvim ljudima, kako njima mogu da dokažem da treba da se ponašaju civilizovano i normalno i da ne urušavaju dostojanstvo parlamenta?Reč

Gospodine Arsiću, ukazujem na povredu člana 27, zato što se nastavlja hajka protiv narodnih poslanika

Marijan Rističević je, dame i gospodo i poštovani građani Srbije, dva dana stavljen na stub srama od strane onih koji su opljačkali Srbiju, koji su je upropastili i koji su vršili i dan danas vrše nasilje nad ženama,

neka oni viču. Balša je veliki heroj, on tuče ljude koji prodaju jabuke na Đeram pijaci zajedno sa Šuletom.Molim

lečenje u inostranstvu za 485 osiguranih lica, od čega 306 dece i 179 odraslih, što je ukupno plaćeno 505 miliona dinara. U periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine, to je takođe rekao gospodin Marijan Rističević, i objavio na svom tviter nalogu,

koji su lečili osigurana lica u Srbiji u zdravstvenim ustanovama u Srbiji i tu uslugu je iskoristilo 11 osiguranih lica.U njihovo vreme, njihovo vreme, kada su oni vladali, deca nisu mogla da se leče u inostranstvu. Sada mogu. Samo zato što je Marijan Rističević to javno izneo dva dana se vodi hajka protiv Marijana Rističevića i protiv SNS. Srpska napredna stranka to neće da dozvoli, pa neka viču koliko god hoće i Balša i Šule i ovaj lopov Saša Radulović i svi ostali.

gospodina Božovića, koji i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu, ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika, šta radi cela poslanička grupa poslanička grupa DS, ali i DJB.Ali, pored toga, drastično je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine već zadnjih sat vremena kada nijedna poslanička grupa nosi ovde neke transparente, pogledajte, molim vas, vređa, kaže: „Isključi nasilje, isključi Rističevića“.Ako država akciju „Isključi nasilje“ i poslanici SNS su nosili majice „Isključi nasilje“, ali ovo je nedopustivo što oni rade sa gospodinom Marijanom Rističevićem, koji je biran u ovu Narodnu skupštinu da bude narodni poslanik. Birali su ga građani. A, ko ga optužuje? Optužuju ga poslanici stranke čijih je nekoliko predsednika stranke poznato po tome što su vršili drastično nasilje, najgore moguće nasilje i u porodici svojoj, čiji je predstavnik Dragan Đilas udarao ljude dok je bio predsednik DS, u Ralji, u Sopotu, čiji poslanik dok je bio predstavnik opštine Smederevska Palanka je poznat samo po jednoj stvari, osim što je ojadio Smederevsku Palanku, da je tukao ljude, bukvalno tukao ljude. Branislav Petrović ima 63 godine, iz Smederevske Palanke je, građanin je koji je podneo krivičnu prijavu protiv Radoslava Milojičića, poslanika DS, da ga je tukao šakama i nogom, čoveka od 63 godine je tukao, i sedi u ovoj Narodnoj skupštini i nekom spočitava nasilje.

Upravo je učinjena povreda Poslovnika član 108. i morali

Hvala.Znači, upravo dok je poslanik Aleksandar Martinović iznosio svoju diskusiju o tome kako se ovde poslanici opozicije ponašaju prema poslanicima… **Maja Gojković**